Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica. Podnositelj Državni ured za reviziji. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. poslovnika. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica. Molim glasujmo. Utvrđujem da je jednoglasno sa 112 glasova za donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica. Molim glasujmo. jednoglasno sa 112 glasova za donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica. Molim glasujmo.

112 glasova za donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

jednoglasno sa 112 glasova za donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.